(SDP)** I prelazimo na: - Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Predlagatelj odluke je Vlada RH. Odredbom članka 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama određeno je da Hrvatski sabor imenuje predsjednika, zamjenika predsjednika i vijeća na prijedlog Vlade RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukture. Želi li predlagatelj uvodno će obrazložiti prijedlog. Zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture gospodin Zdenko Antešić. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Temeljem članka 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama proveden je postupak javnog poziva i izbor liste kandidata za Vijeće HAKOM-a. Na javni poziv javilo se ukupno 28 kandidata, od toga 16 sa završenim Elektrotehničkim fakultetom, 7 sa Fakultetom prometnih znanosti Poštanski smjer, 4 sa završenim Ekonomskim fakultetom i 1 sa pravnim fakultetom. Ministarstvo je temeljem svojih zakonskih ovlasti provelo postupak provjere kandidata i također su nadležne državne službe za provjeru kandidata izvršile provjeru svih kandidata i svi kandidati su prošli potrebite provjere. Ministarstvo je predložilo Vladi RH da petero kandidata među ovih 28 petero kandidat i to Dražena Lučića za predsjednika, Domagoja Jurjevića za zamjenika, zatim Zdravka Jukića, Marijana Bolarića i Nikolu Popovića za članove Vijeća HAKOM-a. Dakle ovaj prijedlog prošao je propisanu zakonsku proceduru Radne skupine koordinacije Vlade i Vlada je 14.veljače 14.veljače ove godine donijela prijedlog kojim predlaže Hrvatskom saboru da imenuje ove osobe za Vijeće HAKOM-a. Predloženi kandidati su osobe koje su stručne, neovisne, nestranačke, s višegodišnjim radom u industriji i sustavu i kao takvi imaju potreban integritet. Prošli su naglašavam sva potrebna testiranja i imali su izuzetne rezultate. Predloženi predsjednik Vijeća HAKOM-a za svoga mandata ravnatelja završio postupak dodjele digitalne dividende kao završetak uspješnog višegodišnjeg prijelaza na na digitalno odašiljanje televizijskog signala kojem je državni proračun postao bogatiji za preko 300 milijuna kuna te su postavljeni temelji za brži razvoj bežičnog široko pojasnog pristupa internetu na području RH što predstavlja jednu od prioritetnih politika Vlade RH. HAKOM što prije treba dobiti vijeće budući da treba početi funkcionirati kako bi se krenulo s nužnim ulaganjima, regulacijom tržišta i rješavanjem problema kako na tržištu elektroničkih komunikacija tako i na tržištu poštanskih usluga. Stoga Vlada predlaže Saboru da ovih petero kandidata imenuje u Vijeće HAKOM-a. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica zamjenice. Gospodine zamjeniče ministra zaboravili ste samo još jedan detalj napomenut da je na matičnom odboru danas bila rasprava koja je ponovljena o ovim kandidatima i da je od vas zatraženo da li stojite iza toga da je to u slučaju da je došlo do propusta u nalazima sigurnosnih službi i da su navodi koji su u medijima istiniti, da li to znači da će premijer, jer on je potpisao ovaj prijedlog, da će on podnest političku odgovornost. Dal' to znači da će on podnest ostavku iz razloga što gura kandidata koji je na kraju krajeva o kojem vaši zastupnici u Saboru, odnosno na odboru nisu se htjeli izjašnjavati zbog toga jer bi bila ponovljena sjednica odbora. Nitko od vaših nije imao prvi puta 6 zastupnika je bilo, svih 6 je napalo prijedlog Vlade. Svih 6 zastupnika koji je bilo na prvoj sjednici odbora je napalo prijedlog Vlade. Bilo je protiv toga, zbog toga je održana ponovna sjednica. I ni dan danas, na kraju krajeva odbor nije donesao zaključak da podupire prijedlog Vlade nego da zastupnici preuzmu odgovornost za to. Hvala. Odgovor na repliku, Zdenko Antešić zamjenik ministra. gospodine zastupniče, na današnjoj sjednici matičnog odbora odbor je podupro ovaj prijedlog

dozvolite mi da završim. Dakle, podupro je ovaj prijedlog i obzirom, razvila se naravno zanimljiva diskusija. I ukoliko ukoliko je nešto promaklo u postupku provjere, dakle i iskrsnuo naknadno na što državna tijela koja su nadležna za to nisu mogla, nisu raspolagala onda će onaj odnosno onaj tko je za to odgovoran snositi naravno svoje konzekvence.

jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese odluku o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Bit će vam podijeljeno to na klupe pa ćete imati izvješće odbora. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista kolega Branko Vukšić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra. Evo imamo na, poštovane kolegice i kolege, imamo pred sobom jedan zapravo čudan papir u kojem uvijek piše zaključak. Ovaj puta ne piše zaključak kojeg je donio odbor, nego samo piše da jednoglasno odlučuje predložiti Hrvatskom saboru i onda to piše odluku o imenovanju predsjednika, zamjenika itd. Ja vjerujem svojem kolegi Novaku koji kaže da je odbor drugo zaključio. Odbor je zaključio da o tome da neće on odlučivati na tome, odluku, znači nije imao stav o tome. Ovdje se jasno čita da ima stav zato nisu donijeli zaključak. Ne čudim se falsifikatu. Ako je falsifikat ja se ispričavam ako nije. I ova točka, znači i ova točka kao i mnoge druge točke koje se tiču kadroviranja obiluje prljavim rubljem. Na sjednici Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu zastupnici većine nisu imali jednu lijepu rečenicu o ovih 5 kandidata. Na današnjoj sjednici odbora priča se isto tako ponavlja. Ovo prljavo rublje izgleda vrlo teško i oprati. Međutim, većina se kad kadrovira i ne trudi. Postoji ona jedna famozna rečenica koja kaže mi smo dobili vlast i mi ćemo teret staviti na svoja leđa pa i teret prljavoga rublja. Novi sastav Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije koji se predlaže a čuli smo od predstavnika Vlade koji su to ljudi je zapravo jedna stara priča koja se ponavlja. Postoje dva vijeća, Vijeće za elektroničke medije i Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije koji zaslužuju i jedan i drugi da se raspuste, da se napravi rasprava, da se naprave novi kriteriji i da se u to vijeće imenuju oni koji nisu do sada sudjelovali u vijeću jer sve što se radilo u ta dva vijeća je zavijeno zavijeno najmanje u vrlo sumnjive rabote. U bitku koji se vodi u vijeću zakopani su u rovovima bivši i još bivši. O tome da će gospodin Lučić postati predsjednik Vijeća i da je uzeo otpremninu i da sada uživa mjesece, ima godinu dana pravo na plaćeni znači otkazni rok. Sve ono što se radilo u agenciji, najam prostora godišnji koji stoji 12,5 milijuna kuna, što znači 24 eura po metru četvornom mjesečno, sve one priče oko namještaja skupocjenog, sve ono što se odrađivalo, svi oni poslovi koji su se odrađivali kažem pod vrlo sumnjivim okolnostima što se pričalo i na samom odboru trebao bi na scenu stupiti DORH. Ovu priču ne bi trebalo nastaviti jer sutra će doći ljudi koji će dići ruke i dići će ruke za ono što sasvim sigurno nisu ni oni sigurni. Zato trebaju kao što kaže jedan vaš bivši kolega institucije države obaviti svoj posao pa onda trebamo odglasati ovdje da se ustanovi što je od onoga što se pojavljuje u medijima istina, a što nije. Najmanja je istina što je rekao predstavnik Vlade da su to neovisne osobe, u stručnost ne zalazim. Da, to su neovisne osobe jer čovjek koji ih je postavio je sad neovisan, više nije pripadnik HDZ-a i nalazi se na optuženičkoj klupi. Toliko su neovisne osobe. U ovoj čitavoj priči nema nevinih. Postoje u Hrvatskoj stotine mladih ljudi školovanih vani, postoje stotine ljudi koji znaju obavljati taj posao. Postoje stotine ljudi koji su stručniji, moralniji, pošteniji i koji mogu neokaljani obaviti posao za RH. Ovo su preznačajne funkcije da bismo u Saboru izglasali, a da ne znamo tko su ti ljudi i da li je sve to istina. Ako nije istina neka DORH istraži i neka DORH da izvješće je li to istina ili nije. Mi ćemo prvo njih izglasati, a onda će DORH staviti u ladicu sve te prijave. Zbog čega se krug kadrovski krug uvijek mora vrtjeti oko istih osoba? Obećavala se nova politika, obećavalo se novo poštenje, nova moralnost, nova pravednost. Ništa niti od moralnosti, niti od pravednosti niti od poštenja. Što imamo? Iste ljude koji se vrte u onom sustavu, sva sreća nisu od onog bivšeg sustava jer su valjda premladi pa nisu mogli sudjelovati, ali bili bi sasvim sigurno. Ključne kaznene prijave protiv kandidata i kažu ti su ljudi previše uvukli ruku u pekmez, pa istražimo to. Zbog čega se toliko žurimo? Zbog čega na matičnom odboru većina o tome misli loše i sad najedanput predstavnik Vlade dođe i kaže to je i dalje naš prijedlog. Zašto se ne poštuje mišljenje tog matičnog odbora? Zbog čega nas se stavlja opet u poziciju da moramo izlaziti van iz dvorane, da nećemo u tome sudjelovati jer to je cirkus? Ne poštuje se vlastito tijelo Hrvatskoga sabora. A rekli smo da se okrećemo parlamentarizmu, da ćemo ojačati Parlament. Međutim, ono što se kaže u Parlamentu nije važno. Zato kažem u ime kluba Hrvatskih laburista tražim da se ta točka dnevnog reda skine, da se odgodi barem na 15 dana ili mjesec dana, da se pozovu institucije koje trebaju obaviti svoj posao i da se ponovi natječaj. Hvala.

sa onim što je on zaključio, i mi zastupamo to mišljenje da ima prostora, ima dovoljno vremena da se o predsjedniku Vijeća HAKOM-a još malo raspravlja i da se još malo razmotre zapravo kriteriji i način odabira tog predsjednika. Ova osoba koja se predlaže činjenica je naravno da određene stvari koje su iznesene su isto dio interesa određenih ljudi koji ih iznose, nažalost to je uvijek tako. No, ono što nije dobro da mi kao najviše zakonodavno tijelo u državi zapravo ostanemo zapravo suočeni s tim nekim iznesenim stvarima, a da zapravo te stvari budu pomalo nerazjašnjene i s druge strane pitanje koje se postavlja uvijek koji je gospodin Vukšić postavio zar mi zaista nemamo u ovoj državi još neki krug ljudi i pametnih i obrazovanih i sa nekim životnim i radnim referencama koje onda možemo zapravo, koji mogu zaista konkurirati na neka radna mjesta jer mi zaista moramo vrtjeti ponekad ciklički u intervalima od 10 godina kako se mijenja vlast, a ponekad i u kraćim intervalima jedna te ista ili vrlo slična imena. Dakle, dosadašnji ravnatelj HAKOM-a gospodin Dražen Lučić koji je krajem prošle godine

od 6 mjeseci u punom iznosu plaće i čeka nas da ga mi ovdje izglasamo za predsjednika Vijeća HAKOM-a. I da onda čovjek može nastaviti jel' u novoj ulozi kao predsjednik Vijeća HAKOM-a. Ukoliko mi to ne učinimo prvih šest mjeseci on će još drugih šest mjeseci primati 50% svoje plaće i tek onda istječe jel' ono što je on imao u svom ugovoru. Nekoliko je stvari koje su se u zadnje vrijeme vrtjele u javnom prostoru koje je iznio naravno jedan čovjek ili određena zainteresirana skupina na koje nisu baš došli najjasniji odgovori nadležnih tijela ili na koje su odgovori nadležnih tijela ostali relativno dvojbeni. Dakle jedna stvar, kad je riječ o ovom gospodinu Draženu Lučiću vrijedno je možda spomenuti one drakonske kazne iz 2010. godine koju je izrekao HT-u za kršenje pravila. Kada je opalio HT sa kaznom od 70 tisuća kuna, HT je vjerojatno jedva skupio 70 tisuća kuna da plati troška te drakonske kazne. Po tome je zaista ostao i upamćen, kao jedan strogi pravični regulator. Kad je riječ o ovim stvarima koje se spominju, a i prethodnik ih je spomenuo, jedna od stvari koja se spominje, to je navodni aneks ugovora kojim si je taj gospodin Lučić, odnosno još uvijek imenovani predsjednik Vijeća Hrvatske agencije za poštansko-elektroničke komunikacije su se napravili navodno anekse ugovora kao one zlatne padobrane svaki za milijun i pol kuna. Oni su to opovrgli, ti ugovori osim u nekakvim kopijama koje se vrte u medijskom prostoru ne mogu se više pronaći, nisu nigdje urudžbirani iako imaju urudžbene brojeve, no postoji i zapisnik sa sjednice sa sjednice Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije koji su potpisali svi uključujući i gospodina Miljenka Krivšeka, to je 28. sjednica od 7. studenog 2012. godine citat zapisnika s te sjednice koji je potpisan glasi ovako: "Gospodin Gačina postavlja pitanje: Jesu li uništeni svi origina?", a odnosi se znači na ove anekse ugovora. A predsjednik gospodin Krivšek odgovara: Predsjednik potvrdno odgovara te izjavljuje da ne zna kako su isti uopće objelodanjeni s obzirom da su se nalazili u njegovom sefu. Predsjednik ne zna kako je sporna fotografija aneksa ugovora nastala, a izjavljuje da je napisane prijedloge, anekse ugovora za članove vijeća nakon nekog vremena osobno uništivo.". Dakle, tu se radi o onome što se tvrdi da nije postojalo, a to su aneksi ugovora o radu koji su protuzakoniti jel su se odnosili, kažem na zlatne padobrane u slučaju prijevremenog otkaza i za gospodina Lučića Lučića i za gospodina Krivšeka, da svaki od njih u slučaju prijevremenog otkaza dobije jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od milijun i po kuna. Da li su aneksi postojali, nisu postojali to više nitko ne zna sa sigurnošću, no zapisnik no zapisnik sa ove sjednice vijeća agencije postoji, kako smo ga dobili i mi u originalu, potpisanog od sviju tako ga može dobiti nadležno ministarstvo i zainteresirani odbor. To je što se tiče tog jednog slučaja. Drugi je pak slučaj koji se spominje, to je slučaj navodne, jedne javne nabave koju je provela agencija pa ju je potom rascjepkala, pa je potom i nakon što je ona poništena zapravo kupljena ista star samo tako da se luksira Zakon o javnoj nabavi. Zatraženo je mišljenje nadležnog ministarstva te je 12. listopada 2012. godine dobiven odgovor nadležnog Ministarstva gospodarstva koje je potpisala pomoćnica ministra Tea Kolar koja u završetku navodi ovako: "Dakle slijedom navedenog, mišljenja slijedom navedenog, mišljenja smo da opisano postupanje u vašem upitu upućuju na to da ste dijelili vrijednost predmeta nabave na način da se izbjegne primjena zakona što ima obilježja prekršaja sukladno članku 182. stavak 1. točka 3. i stavku 2. istog članka zakona. Dakle, to se odnosi na razdoblje u kojem je ravnatelj agencije bio gospodin Lučić, a ravnatelj, predsjednik vijeća agencije bio gospodin i sadašnji predsjednik vijeća Miljenko Krvišek. I treći slučaj koji se spominje, koji je ovako, koji ne znam da li ima obilježja kaznenog djela, ali pokazuje zorno na način kako se kako se u krčmi zapravo javna imovina, jer prihod, prihod same agencije, agencija najvećim djelom ostvaruje prihod od naknade za radijsku frekvenciju. koji zapravo, koji jednostavno prihod svega onoga što mi koristimo kako korisnici i dakle ima lijepo jasno definirane dobre prihode. to je kupovina poslovnog prostora, odnosno najam poslovnog prostora ili zakup poslovnog prostora za rad agencije. Evo ovdje su i ugovori o zakupu, ima ih ukupno 4 ugovora koji se odnose na najam uredskog prostora veličine 4 tisuće 400 metara kvadratnih jedan, drugi se odnosi na najam uredskog prostora 734 metra kvadratnih. Svaki od njih, vrijednost, znači iznos najma poslovnog prostora je 14,7 eura po metru kvadratnom plus PDV, a treći i četvrti ugovor se odnose i na troškove zajedničke potrošnje. Dakle, tu se pritom ne misli na komunalije nego na one zapravo zajedničke troškove korisnika koji su često zapravo izravno u najmu, a ovdje su dodatno dodani u aneksima ugovora, iznose 4,5 eura po metru kvadratom i na sve to ide PDV. Također, se je taj ugovor odnosi i na skladišni prostor od 132 metra kvadratna koje si unajmljuje po 8 eura po kvadratu mjesečno. Prostor za antenski sustav, najam kojeg se plaća 4 tisuće 400 eura mjesečno te će 40 parkirališnih mjesta u zgradi svako po 100 eura mjesečno. Ukupno kumulativni učinak ovako sklopljenog ugovora govori o tome da se daje iznos mjesečnog najma koji agencija plaća oko 134 134 tisuće eura mjesečno, otprilike i prevedeno znači u kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju eura na dan uplate. Svako može lako izračunat da bi ovakav, ovi iznosi znači koji se plaćaju i koji će biti otplaćeni u nekom 10 godišnjem razdoblju odgovarali praktički kupovini, cijeni kupovine tog istog prostora. Podsjetit sve se ovo događa u osmom mjesecu prošle godine, dakle prije pet mjeseci, ne tako davno ima malo više, osmi mjesec prošle godine. Pri čemu je zakupnik potpisao iznimno nepovoljne uvjete zakupa te je tako prihvatio primjerice otkazni rok od godinu dana. Dakle u jednom ugovoru je potpisao ugovor na određeno vrijeme od deset godina, a ukoliko želi prije otkazati to mora učiniti u otkaznom roku od godinu dana. U drugom je ugovoru na tri godine isto uz otkazni rok od godinu dana. Ima tu još cijeli niz po zakupnika vrlo, vrlo nepovoljnih, vrlo i na neki način ovaj zakup iskreno govoreći, ovakva vrsta ugovora, ovako štetnih za nacionalni, za hrvatski, za našu nacionalnu imovinu jer ta agencija je potpuno državna, jedan kroz jedan. Mene ovo jako podsjeća na planinsku. Ja se čudim onima koji su ovakve ugovore potpisivali a još se više čudim onima koji one koji su izravno evolvirali ove ugovore danas predlažu načelna mjesta HAKOM-a. Dakle postoji naravno pozicija tzv. ravnatelja i onoga tko upravlja, onog upravnog vijeća. Međutim posve je jasno da ne može onaj tko ravna bit slijep iako nije potpisao ne snosit odgovornost ili ukoliko uvidi štetnost onoga, one tko predstavlja vijeće potpisao, prijavit primjerice. Dakle on mora imati uvida u to. Gdje je bio taj ravnatelj kad je predsjednik vijeća potpisivao te ugovore, a predsjednik vijeća ih je potpisao. Tako da mislim da ja ne mislim sada zauzet poziciju i sa sigurnošću bilo što tvrditi ali mislim da je pomalo, ne znam da li je zaista ovolika žurba i ovolika hitnost da se to baš mora i da zaista evo kao što je gospodin Vukšić rekao zaista nema nitko drugi u ovoj državi u ovom trenutku koga RH može pronaći za to radno mjesto. - Stranka rada)** Hvala lijepo. Kolega Đuroviću, nakon dvije sjednice odbora i nakon ovih današnjih izlaganja na ovu temu moram reć da sam promijenio, ne promijenio mišljenje nego sam gotovo siguran u to da nije samo u pitanju nesposobnost i nesnalaženje ove Vlade nego da ima i nekih drugih elemenata pogotovo čuvši ove vaše navode i dokaze, argumente koje ste predočili. Mislim da ne ostavlja previše prostora za dvojbu koje su pobude, koje su namjene bile predlagatelja. Spomenuli ste u jednom trenutku mi donosimo ovakve odluke i nije dobro da ih donosimo. Nažalost mi na to nećemo moć utjecat ni mi ni vi i znamo da ćemo biti pretpostavljam za vas da ćete isto biti protiv kao klub. Mi ćemo sigurno biti protiv, vjerujem da će i ostatak oporbe biti protiv. A postavljam pitanje kako će zastupnici vladajuće koalicije pogotovo oni koji su bili na odborima. Kako će imati obraza dignut ruku za ono što im stranka kaže da moraju napraviti. To je stvarno nakon ovog svega to će biti vrhunac demokracije, onaj tip prvi koji bude, digne gore palac i oni moraju dizat ruke. To je definitivno smrt demokracije al ponukali ste me i na još jedno pitanje. S obzirom da je danas zamjenik ministar rekao u dva navrata i na odboru i ovdje da su sigurnosne službe odradile sve provjere, onda se postavlja upitnost i kako rade te sigurnosne službe i njihove kvalitete i tu je njihova odgovornost. Zamjenik je rekao danas na odboru ne vjerujete novinarima. Nažalost i novinari su otkrili puno, puno afera pa ne vidim zašto ne bi trebali vjerovati njima. gledajte, ja nemam namjeru uopće politizirat, sigurnosne službe su radile i tijekom procesa pretvorbi i privatizacije. Sigurnosne službe su radile u vrijeme Sanadera, sigurnosne službe rade i danas. To što sigurnosne službe utvrdile to je njihovo pravo. Naše je pravo kao zastupnika u Hrvatskom saboru da iznesemo ono što ima i ja s druge strane činjenica da korupcija nema ona nikakvu posebnu boju, tu se ljudi interesno mogu udružiti neovisno o tome kakvog su svjetonazora ili kakvog su političkog uvjerenja. Udružuju se zato što imaju svoj jasnije interese i prema tome postoje naznaka na korupciju i u korupciju, onda to treba jasno reći. Ukoliko se to otkloni, otkloni i sve u redu. No ne treba unaprijed ponekad i mi svi glasujemo ili sa pozicije svojih klubova, ja vjerujem da dio kolega i ovih koji su sada ovdje nazočni i drugi zapravo nisu za ovo ni čuli. Previše se stvari odvija da bi svi za sve čuli. Eto tome služe ove rasprave da se svi malo upoznamo sa svime pa da možemo malo razumnije pokušati procijenit neku situaciju i onda donijet neku odluku. rečena je jedna rečenica, ne treba vjerovati novinarima, vi ste upravo govorili, predočili ste, zapravo niste predočili nego čitali ste iz ugovora ugovora činjenice. Svi smo dobili ugovore, svi, ja isto imam te ugovore i znam da neke kolege iz SDP-a isto tako imaju ugovore, dobili su te ugovore i u tim ugovorima postoji mjesto za sumnju. Mi ovdje ne optužujemo nego postoji mjesto za sumnju i zbog čega treba to donijeti sumnja. Zbog čega se sa takvom sigurnošću tvrdi, to je sve čisto a nitko nije provjerio. Ako košta nešto 24, a kad sam zbrajao ovo možda sam ja pogrešno zbrojio i više eura po četvornom metru u centru grada u novim prostorima možete dobiti po 14 eura četvorni metar. Možete dobiti, pogledajte malo cjenike koji su. Pored toga, zbog čega na deset godina potpisani ugovori? Zbog čega se plaća toliko, a da se može i ispod te cijene kupiti taj prostor? Postoje sumnje, u Hrvatskoj nikad nitko nije čuo za postotke, nitko nije čuo za korupciju kao da je nestala onog dana kada je Kukuriku koalicija dobila na izborima korupcije više nema, isparila je, nema je. ima je na svakom koraku je ima i bit će bilo tko je da na vlasti ali se negira ta korupcija. Sve ukazuje na to da je to jedno te isto društvo, a dokazali ste time što je to isto društvo povezano s telekomunikacijskim tvrtkama. Pa zamislite to društvo je svojim partnerima u poslu opalilo kaznu 70 tisuća kuna. Mudrinić je klecnula su mu koljena skoro su ga u Njemačkoj smijenili na to mjesto. Ima da se smije sada i da se hvataju za trbuh od smijeha što se radi i to sve Kukuriku koalicija tolerira i kaže ne to se mora izglasati. Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Već smo više puta primijećeni taj trend u Hrvatskoj ta agentifikacija, previše smo tih ne znam kako bi uopće nazvao taj pojam bujanja tih raznoraznih agencija svih mogućih oblika. Dio toga mi moramo imati jer usklađuju se sa stečevinom EU dio je naša umotvorina, dio je posljedica raznoraznih interesnih skupina. Mislim da je jedan ozbiljan resurs uštede javnih sredstava sigurno leži u ozbiljnom, ozbiljnom preispitivanju svih tih silnih agencija i svega onoga što se u njima dešava, što se u njima radi, tko u njima radi, kakve imaju ugovore, na koji način sklapaju ugovore, za kakve poslovne prostore iznajmljuju. Tu netko zaista ministar uprave nešto se bio javio međutim poslije toga više nema ni traga ni glasa oko toga. Mislim da je to jedan prostor i to ne prepustiti nadležnim ministarstvima, ne nego da li jednom zasebnom tijelu, da li samo Ministarstvu uprave da se netko zaista ozbiljno sustavno i temeljito pozabavi svim tim agencijama i svemu onom što se s tim agencijama i oko tih agencija u RH događa. Mi smo odgovorni. Dakle mi nismo ni krivi ni pravi, niti je itko ovdje kriv ili prav bez obzira na to kako glasovao za ili protiv, ali smo odgovorni građani su nas zato izabrali da pokažemo i odgovornost nekako i prema interesima ove države i prema interesima ovih građana. Evo dakle samo s ove točke i naše obveze i naša je dužnost govoriti.

sablažnjava zapravo zašto Vlada takvim autodestruktivnim ponašanjem dovodi u čudnu situaciju i sebe i nas koji trebamo u ovom Domu donijeti odluku. Negdje na početku mandata premijer Milanović je rekao tu s ove govornice, da će na odgovarajuća mjesta odgovorna mjesta postaviti ljude kojima vjeruje. Ja sam u toj nakon toga se razvila dosta dugačka diskusija, čini mi se o onom prvom Zakonu o državnim službenicima i ja sam inzistirao u diskusiji da mi se odgovori na pitanje, što će se dogoditi ako ti ljudi od povjerenja koje postavljamo zabrljaju? O.k. njih će se smijeniti, ali vi ste ih postavili vlastitom odgovornošću. Inzistirao sam toliko dugo dok mi kolega Stazić nije odgovorio, pa onda će ministar letiti. Odlično. Ako je tome tako nakon toga sam glasao za taj zakon i prihvatio tu situaciju. Dakle, uzimate odgovornost, ministar će letiti. Tko će letiti nakon ovoga ako se dokaže da su ove optužbe opravdane? Pa valjda tko je potpisao prijedlog za imenovanje. Ne bi trebalo biti žurbe. Kada postoji sumnja nema hitnje, nepotrebna je hitnja. Imamo lijepog vremena 14 dana je pauza sada. sjećam se situacije u kojem smo za određena kriminalna djela u ovom Domu napali ministra vanjskih poslova Žužula, Državno odvjetništvo je u roku od 6 dana donijelo jasne dokumente da gospodin Žužul ništa nije kriv da nema nikakvih temelja tim optužbama. A šta sada nego prihvatiti mišljenje državnog odvjetnika konačno i ova ga je vlast još jednom izabrala, čovjek zna što radi, pravi je. mi smo glasali doduše protiv njega zbog takvih stvari ali to je naš problem. Ne bi li se sada to isto moglo napraviti za 15 dana? Postoje ozbiljne optužbe i ovdje su iznesene s ove govornice. Ovo sve što je gospodin Đurović govorio je zapravo na recimo rubu kriminalnog djela ili u najmanju ruku nesavjesnog poslovanja. ne bi li se moglo u sljedećih 15 dana Državno odvjetništvo provjeriti što tu stoji što ne stoji, izvijestiti Vladu pa da Vlada još jednom razmisli da se ne dovede u situaciju da leti radi tako banalnog slučaja, a trebala bi letiti. Rekli smo da će letiti ako zabrljaju oni koji se postavljaju zbog Hrvatski sabor se isto tako ne bi smio dovoditi u situaciju da glasa o nečem što je u javnosti neupitno. Ljudi nam moraju vjerovati, to smo rekli i ovdje i u Europi i svagdje. Kako će nam vjerovati ako se ovako ponašamo? Nemojmo gaziti svoju riječ, nemojmo gaziti svoju vjerodostojnost. Odgodimo čitavu tu stvar. Ako inzistirate na tome da se sutra izglasa čovjek ja ne tvrdim da je kriv, ne tvrdim ni da je nevin, nisam ni policajac, ni državni odvjetnik ali čovjek nad čijim imenom ajde neke sumnje lepršaju. Ako inzistirajte da se to obavit će se vjerojatno. Glasova imate dovoljno. Ali bilo bi onda pristojno da kažete ako se te sumnje potvrde tko će to letit. Netko bi trebao odletit. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Replika Branko Vukšić. Uvaženi kolega Vuljanić, ne slažem se ovo nije banalan slučaj zbog kojega bi trebao netko letiti. Ovo je vrlo važan agencija. Ovo je važna agencija, o vrlo važnim stvarima se odlučuje u toj agenciji i veliki novac se vrti u toj agenciji. Vidjeli ste samo koliko mogu novca potrošiti za najam prostora. Evo kolega mi kaže Novak 13 milijardi kuna je promet u toj agenciji. Prema tome, i da je puno manje ali puno je njihov utjecaj veći nego što je tih 13 milijardi kuna. rekli ste da je gospodin Milanović ovdje rekao pred nama da će postaviti svoje ljude kojima vjeruje i da će odgovarati za te ljude. Postavit će ljude znači od povjerenja. Međutim, ministar Hajdaš-Dončić je upravo rekao da ne vjeruje tim ljudima i poslije toga ga je nestalo sa političke scene kada je u pitanju taj problem. Ja vjerujem gospodinu Hajdašu-Dončiću bio je nezadovoljan. Ne znam kako je sad postao nevidljiv i zadovoljan. A da imamo pravo sumnjati u to ono što je kolega Đurović pročitao a to su ono ja tebi potpišem, ti meni potpiši. Zašto se nije spalo? Pa mislim to je sve skupa jedna velika sumnja, jedan veliki upitnik. I sad vi želite da u takvom okružju saborski zastupnici dižu ruke za ili protiv. Ne nismo policajci, ali ovdje je previše toga oprostite smrdi da bismo mi trebali se odlučivati o tome i jedanput bi Parlament trebao reći ovaj put je rekao na odboru nećemo. Malo su se povukli, pa su napisali neko pismo koje se može, nisu zaključak napravili nego izvještaj s odbora. Isto tako još jedanput apeliram da se to odgodi za 15 dana ili za mjesec dana, da se ispita situacija. I drugo, ja čak tražim da se ponovi natječaj. Postoje u Hrvatskoj ljudi mladi koji znaju čak i više taj posao i koji nisu obavijeni njihove karijere velom tajne. - Stranka rada)** Hvala. Kolega Vukšić, slučaj je banalan po mom mišljenju utoliko što je sasvim jasan. Jasan je, Vlada se dovodi zbog nečeg zbog čeg se ne bi trebala dovest u nemoguću situaciju. Slučaj je jasan po svim argumentima koji su izneseni ovdje, koji su izneseni u javnosti, on je jasno sumnjiv. I Vlada ne bi smjela takve banalne poteze vući da u jasno sumnjivoj situaciji krene na stranu da se zapravo opredijeli za sumnjivu osobu. Ako je ministar rekao da ne vjeruje toj osobi, ne znam to. Ali ako je ministar to rekao i ostao ministar u toj Vladi koja predlaže ovako nešto onda ja ne vjerujem tom ministru. odluci ćemo glasati sutra. I najavljujem da ćemo sutra u 10,00 sati imati glasovanje o svim točkama koje su do sada raspravljeni i od prošlog tjedna ono što nismo glasovali. Dakle, u 10,00 sati imat ćemo glasanje i to je jedina točka, jedina točka dnevnoga reda. Doviđenja!